Tere hommikust, head kolleegid, külalised ja teiselt poolt ekraani vaatajad! Alustame Riigikogu täiskogu IV istungjärgu 4. töönädala neljapäevast istungit. Kohaloleku kontroll.

registreerus 59 Riigikogu liiget, puudub 42. Nüüd on võimalus anda üle eelnõusid ja arupärimisi. Seda soovi hetkel ei ole. Läheme edasi neljapäevase, 10. oktoobri päevakorraga. Päevakorra esimene punkt on Vabariigi Valitsuse algatatud lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 427 teine lugemine. Teise lugemise kõne ettekandja on sotsiaalkomisjoni liige Eero Merilind. Palun!

natuke.Lastekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 427 peamine eesmärk on parandada lastekaitsesüsteemi ja täita laste heaolu toetava [seaduse] väljatöötamise kavatsuse eesmärgid. Muudatused hõlmavad erinevate seaduste, sealhulgas lastekaitseseaduse, sotsiaalhoolekande seaduse, psühhiaatrilise abi seaduse, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning karistusregistri seaduse täiendamist ja kohandamist.Peamised muudatused lastekaitseseaduses hõlmavad spetsialistidele erilise hoolsuskohustuse sätestamist, et abi vajavaid lapsi märgataks kiiremini ja nad saaksid õigeaegset abi. Lisaks muudetakse lastekaitse valdkonnas isikuandmete töötlemist, et võimaldada kohalikul omavalitsusel ja Sotsiaalkindlustusametil töödelda vajalikku teavet lapse abivajaduse hindamiseks ja talle abi osutamiseks. Raske terviseseisundiga laste puhul luuakse automaatne andmevahetussüsteem, mis võimaldab kohalikul omavalitsusel saada teavitusi ja võtta ühendust [lapse] perega, kui lapsel tuvastatakse raske tervislik seisund.Arutasime eri osapoolte arvamusi ja küsimusi muudatuste praktilise rakendamise ja rahastamise ning hooldusperede ja asendushoolduse korraldamise kohta.

Muudatused jõustuvad mitmes etapis: spetsialistide teavitamiskohustus jõustub 2025. aastal ja perepõhise asendushoolduse muudatus jõustub 2026. aastal. 17. septembri koosolekul arutasime ka nelja muudatusettepanekut. Esimene neist puudutas Sotsiaalkindlustusameti rolli vanemlust toetavate tegevuste rakendamisel ja elluviimisel kuidas suunata ressursse ennetustegevusele ja vähendada vajadust tagajärgedega tegelemiseks. Vanemluse toetamise tegevuskava kohaselt viiakse need ülesanded alates 2025. aastast Tervise Arengu Instituudist üle Sotsiaalkindlustusametisse. Teise muudatusettepanekuna arutati töönõustamise süsteemi muutmist, mille eesmärk on toetada töötajate enesehoidu ja [nende] töökohapõhist toetamist tööandjate kaudu.

Kolmas muudatus oli see, et muudeti tekstiosa. Neljanda muudatusega täpsustati sotsiaalhoolekande seaduses perepõhise asendushoolduse tugiteenuse saajate ringi, et võimaldada ka kasuperedes kasvavate laste, mitte ainult [kasuperede Kõik need neli muudatusettepanekut võttis sotsiaalkomisjon juhtivkomisjonina vastu täieliku konsensusega. 17. septembril otsustati teha ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 9. oktoobril,

Sama eelnõu arutasime ka esmaspäeval, 7. oktoobril. Tookord keskendus meie arutelu laste kaitse ja heaolu küsimustele, rõhutades vajadust tõhusate meetmetega süsteemide järele, et tagada suurem huvi lastekaitsetöötajate tegevuse

Aitäh ettekandjale! Teile on ka mõned küsimused. Kert Kingo, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud ettekandja! Selle eelnõuga muudetakse ka karistusseadustikku, mille kohaselt saab Sotsiaalkindlustusamet hinnata isiku taotlusel ümber tema suhtes kehtiva lastega töötamise piirangu

Komisjonis seda teemat arutati ja jõuti arvamusele, et kui karistus on aegunud või ei ole [veel] kehtima hakanud, siis seda piirangut ei rakendata.

aastaid tagasi vapustatud kogu Eesti, kus isegi aasta emaks valitud isik väärkohtles pere kasulapsi pika aja jooksul, ja seda

kui on keegi, kes on saanud pedofiiliasüüdistuse ja on oma karistuse ära kandnud, siis lihtsalt keegi Sotsiaalkindlustusameti ametnik otsustab, et ta võib nüüd lasteaeda tööle tagasi minna. Ma ei kujuta ette, mis kohaga need ametnikud mõtlevad, et nad sellise punkti nüüd päriselt seadusesse sisse panevad.Eestit Eestit vapustas ka juhtum, kus kasuisa pildistas kasutütre intiimpiirkonda, mingit karistust ei [järgnenud], inimene jalutab vabalt ringi. Meil on neid juhtumeid ikka väga palju. Aga ma küsiksin ressursi kohta. Seaduse järgi tuleb parandada abi vajavate laste märkamist ja abistamist. No lõpuks taandub ikkagi kõik rahale ja kui ei ole raha, siis ei saa ka töötajaid

perekonna juurde koju minna ja abi pakkuda. Ma küll sotsiaalkomisjonis seda ei küsinud, aga ma olen hiljem mõelnud selle peale, kuidas andmekaitse sellesse suhtub. Osa neid diagnoose on niisugused, mida võib-olla

on? Ma loodan, et me lähtume ikkagi eelkõige laste huvidest. Kui lapsel on vaja abi, siis kõik need, kes näevad, et tal on vaja abi, teatavad sellest vastavatesse institutsioonidesse.

pildiskandaal – kas selleks peab olema EKRE liige eksklusiivselt, et sellisele asjale tähelepanu juhtida? Kas keegi teine tõstatas ka veel selle teema? Minu meelest on see täielik nonsenss,

Me arutasime seda ja minu isiklik seisukoht on ka, et pedofiilid ei peaks lastega töötama ega neid õpetama ja juhendama. Urve Tiidus, palun!

suurem kohustus teatada keerulistest olukordadest seoses lastega. Kui on kohustus, siis on ka vastutus. Kuidas kontrollitakse selle kohustuse täitmist? Kas see on ka siin eelnõus kuidagi kirjas? Ma ei ole komisjoni liige, sellepärast küsin.

[kes hakkaksid] teavitama kahtlusest, et lapsel võib olla eriline abivajadus? Mingis mõttes muudab see treenerite positsiooni praeguse olukorraga võrreldes fundamentaalselt: kui praeguses olukorras on treeneri ülesanne ikkagi lapsi treenida, lähtudes oma erialastest oskustest ja tagades nende arengu selles konkreetses valdkonnas, siis nüüd peab treener hakkama tegelikult täitma ka sootuks teistsugust ülesannet. [Ta peab] hakkama süvenema laste perekonna eraellu, sellepärast et tal on kohustus teavitada. Iga hetk võib ju teda ennast hakata süüdistama selle eest, et aga miks te ei teavitanud meid ega täitnud oma erilist hoolsuskohustust teavitada. Ja kui sellised asjad juba juhtuvad, siis iga treener peab tegema sellest lihtsalt järelduse, et selge, ma pean siis hakkama teatud mõttes sellist sellist uurimisülesannet täitma. Kas te sellega kaasnevaid riske ka hindasite või mitte? Me lähtusime ikkagi tervest mõistusest. Kui laps tuleb trenni ja treener näeb, et tal on jalad sinised või käsi välja väänatud, siis

aidata ja temast tuleb ka teavitada. Aga enne siin ühes vastuses ütlesite, et komisjonis oli juttu sellest, et see teavitussüsteem või -võimalused muutuvad paremaks

mis võimaldab kohalikul omavalitsusel saada teavitusi ja võtta ühendust perega, kui lapsel tuvastatakse raske tervislik seisund. Suur tänu! Mulle jäi nüüd üks asi täiesti selgusetuks ja ma oleksin tänulik, kui te selgitaksite seda, mitte väga lühidalt, vaid ammendavalt. Te ühelt poolt nendite, et selle seaduseelnõu kohaselt luuakse võimalus selleks, et pedofiilid võivad siiski saada uue võimaluse töötada lastega,

kas Riigikogus või valitsuses ei esitanud muudatusettepanekut, mille tulemusel kujuneks selline olukord, kus süüdimõistetud pedofiilide võimalus tulevikus lastega töötada oleks absoluutselt välistatud? Seda on ju võimalik teha. Miks ei ole sellist muudatusettepanekut eelnõusse tehtud? Jaa, ma olen teiega täiesti nõus. Seda on võimalik teha, aga seda ei tehtud sotsiaalkomisjoni istungil.

kas selle seaduse vastuvõtmisel saavad pedofiilid töötada lastega. Me oleme korduvalt kuulnud, et nii teie, teiste saalis viibijate kui ka koalitsioonipartnerite hinnangul ei tohi. Kas siis on võimalus, et ilma muudatusettepaneku tegemiseta võivad pedofiilid lastega ja lasteasutustes töötada? Kas see võib nii juhtuda?

Ma tuletan meelde, et muudatusettepanekuid tehti neli ja kõik need võeti vastu konsensuslikult.

ja näitab seda, et me peame tegema mingeid otsuseid selleks, et mitte sellise sõnastusega edasi minna. Ja küsingi teilt,

Aitäh, lugupeetud Riigikogu aseesimees! Austatud ettekandja! Me siin debati käigus jõuame üha rohkem lähemale sellele, et kui muudatusettepanekuid ei ole, siis oleks mõistlik see eelnõu menetlus katkestada. Te ju ise ka olete öelnud, et pedofiil ei tohi töötada lastega. Ma küsin teie arvamust ka

kohta, millistel juhtudel selle piirangu eemaldamine ja [sellise] töötamise võimaldamine on asjakohane? Kindlasti ei olnud jutuks see, et kõik pedofiilid tohivad edaspidi lastega töötada, ma seda ei taha uskuda. Võib-olla rääkisite siis nendest piirangu mis ei ole asjakohased. On teil mõni selline näide tuua? Sotsiaalkomisjonis ei räägitud sellistest näidetest, mis vähendaksid

valitsus praegu ikkagi selgelt annab selle seadusega võimaluse pedofiilidele, kellel on küll karistused kustunud, taas lasteasutustesse tagasi liikuda. On täiesti arusaamatu ja absurdne, kuidas te sellist asja saate teha, ja ma usun, et kui see asi siin täna läbi läheb ja see sisse hääletatakse või vastu võetakse, siis suur osa Eesti rahvast, ma arvan, ka reageerib sellele ja sellel saavad olema tagajärjed ka valitsusele. Minu meelest see on täiesti ennekuulmatu, absurdne, ja teil peaks olema häbi sellise eelnõuga siin saalis olla. Aitäh,

nii palju küsida ega täiendada ja seetõttu see teema lihtsalt vaibus ära, kuigi ma tõstatasin selle. Ma tõesti peale selle pedofiilide nii-öelda seadustamise muid näiteid kuskilt ei saanud. Aga see oli komisjonis minu tõttu arutelu all korraks. Ma Ma tuletan meelde, et meil oli kaks komisjoni istungit, seega kui oleks olnud soovi muudatusettepanekuid teha, oleks saanud seda teha mõlemal istungil. See oli küsimus istungi juhatajale. Järgmine küsimus, Varro Vooglaid, istungi juhatajale protseduuride kohta.

Kuna ma ei tunne kodukorda nii põhjalikult nagu vanemad liikmed, siis ma küsin, kas sellises olukorras on võimalik ka mingisugune vaheaeg võtta, et fraktsioonid saaksid omavahel korraks seda küsimust arutada, selleks et niimoodi suure hurraaga ei [mindaks] siin Võib-olla tõesti kujundada ühine seisukoht, et katkestaks selle lugemise, saadaks asja komisjoni tagasi, teeks selle asja korda ja tuleks siis saali tagasi ikkagi sellise eelnõuga, mis ei riiva kellegi südametunnistust ei opositsioonis ega koalitsioonis. Kas selline võimalus on [olemas], ja kui on, siis kuidas seda kasutada saaks? Aitäh Aitäh küsimuse eest! Protseduuriliselt tõesti on see võimalik pärast läbirääkimisi. Kui tuleb katkestamise ettepanek, siis enne ettepaneku hääletamist on võimalik võtta kümme minutit vaheaega, kus saavad kõik fraktsioonid koguneda oma ruumides ja

asutuste juhte praegu ebameeldivasse olukorda selle seaduseelnõu vastuvõtmisega, kuna nad on sunnitud registrites mitteolevaid, ütleme, aegunud karistusega, aga ikkagi pedofiilsete kalduvustega isikuid tööle võtma lihtsalt põhjusel, et seadus seda nõuab, võrdse kohtlemise seadus sealhulgas. Samas

siis ma ikkagi soovitan tööandjal valida [hoolikalt] seda inimest, kes lastega tööle hakkab. Mina sellist inimest tööle ei tahaks võtta.

Kui me nüüd vaatame seadust, siis seaduse muutmise ettepanek on, et need inimesed, kes on pedofiiliakaristuse saanud ja kellel on karistus [kantud],

Martin Helme, palun! Aitäh! Ma kuulan seda diskussiooni ja mul on natuke nagu tunne, et siin toimub mingi mundriau kaitsmine – näe, sotsiaalkomisjon magas maha ja Sotsiaalministeerium tõi eelnõu ja sinna sisse on sattunud ikkagi võigas asi. Tegelikult täpsustame üle selle, et kui karistus on kustunud, siis see tähendabki seda, et sul on karistus kantud, mõne aasta pärast ongi ta kustunud ja kogu lugu, ning siis ongi puhas leht inimesel. Selle olukorra puhul on seni tehtud erand pedofiiliale, mis on väga retsidiivne kuriteoliik, et nende puhul ei ole niimoodi. Nüüd me võtame selle [eelnõust] ära, ja ongi nii, et kui on karistus kustunud, siis see enam mitte kedagi mitte kuidagi mitte kusagil takistada ei saa. Me ei tohiks seda läbi lasta. Ja ärme kaitse siin mingit komisjoni või ministeeriumi mundriau, vaid kaitseme lapsi. Aitäh!

saan. Niisugust praktikat ma küll ei toeta, et me siin möödaminnes võtame vaheaja ja siis hakkame kusagil telefoni teel ministriga rääkima ning siis parlament menetleb seda edasi. See ei ole väärikas suhtumine parlamenti ja see ei ole ühe tõsise eelnõu sisuline arutelu. Nii et sellisel juhul tuleb ikkagi eelnõu [lugemine] katkestada, mis ei ole mingisugune kriminaalkuritegu, auväärt koalitsiooni liikmed, vaid see on elementaarne, et me siis selle katkestame: komisjon teeb need asjad selgeks ja tuleme teise lugemise jätkamiseks tagasi. Aitäh!

selgitas, mis põhjusel valitsuskoalitsioon soovib lubada pedofiilid taas lasteaedadesse, koolidesse tööle, või ei selgitanud? Aitäh, Selle diskussiooni käigus arutati pedofiiliateemat, aga lähtuti Sotsiaalministeeriumi selgitusest, et kui karistus on aegunud, siis on võimalik inimest tööle võtta. Aga jällegi, minu isiklik seisukoht on, et tööandja ei peaks sellist inimest tööle võtma. Andre Hanimägi, palun! Aitäh! Tõepoolest, siin on nüüd seda segadust päris palju. Lastekaitseseadus ütleb väga selgelt, et lastega ei tohi töötada inimesed, kellele on määratud kriminaalkaristus või sundravi lastekaitseseaduses loetletud süütegude eest, ja piirang on eluaegne, olgu siis karistus kehtiv või kustunud. See, mille üle praegu arutatakse

et see piirang võetakse maha, seega lapsega töötamise piirangu ümberhindamise otsuse võib teha. Aga mina küsiksin seda, kas lugupeetud istungi juhatajal on teada see, et meil oleks olemas ka kusagil avalikult välja käidud teaduslik teaduslik põhjendus selle kohta, et pedofiilide huvi laste vastu kuidagi ajas muutub või ta nagu katkeb või saab otsa, kui see karistus on kantud? Aitäh

Aitäh, austatud Riigikogu aseesimees! Lugupeetud saalisviibijad! Ma tänan teid tähelepanelikkuse eest. See debatt on olnud väga vajalik, et mitte lasta läbi vigu eelnõu 427 teisel lugemisel. Isamaa fraktsiooni ettepanek on SE 427 teine lugemine katkestada. Meil on tarvis saada selgust selles küsimuses, enne kui me teeme jämedaid vigu. See puudutab tegelikult Eesti järelkasvu ja tõepoolest ka seda otsust, kas pedofiil või pedofiiliakahtlusega inimene saab tulevikus lasteasutuses töötada. Ja antud hetkel tundub, et me oleme teinud

Aitäh! Järgmisena palun läbirääkimisteks kõnetooli Kert Kingo, palun! Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kui meile sotsiaalkomisjonis seda eelnõu tutvustati, siis rõhutati, et lastekaitsetöötajad on perede sõbrad, kellega toimub tore koostöö, lisaks seda, et eesmärk pole järelevalvet teha, vaid lapsi aidata. Uhke jutt, aga mida räägib meile tegelikkuses toimuv?Kuus aastat tagasi raputas kõiki väikese Martini juhtum, kus väike poiss pidi üle ühe aasta elama turvakodus, üksi võõraste inimeste keskel.

Tädi oli selle poisi jaoks lähim perering. Poiss oli [tädi juures] palju viibinud ja see pere oli talle lähedaseks ning omaks saanud. Aga lastekaitsetöötajad ei lubanud teda sinna. Nad hoopis tegutsesid selle nimel, et poiss saaks lapsendatud võõrasse perre.Kolm aastat tagasi toimus Türil intsident, kus perelepitaja ja lastekaitsetöötaja juuresolekul mindi keset ööd väikelast ema juurest ära võtma. Laps oli hüsteerias, šokis, ta röökis ja nuttis. See ei takistanud ametnikke seda väikest poissi jõuga ema käest ära kiskumast.Praegu

Ka see on toimunud lastekaitsetöötaja juuresolekul. Laps viidi ema juurest ära turvakodusse võõraste keskele, ja seda lastekaitsespetsialisti initsiatiivil. Pärast selliseid üliemotsionaalseid üleelamisi peab see väike inimene olema nüüd üksi võõras kohas, võõraste keskel, kusjuures tal ei lubata suhelda oma lähedastega, ka telefoni teel mitte. Nende lugude valguses küsin: kus on siin [arvestatud] laste huve, mille eest lastekaitseametnikud peaksid seisma? Needsamad ametnikud, kes peaksid lapsi kaitsma, nende näidete põhjal seda ei tee. Vastupidi, lastekaitsetöötajad on teinud need eelmistes näidetes toodud lapsed emotsionaalselt ja vaimselt katki, on olnud osalised laste traumeerimisel – needsamad [ametnikud], kes paberil kirjutatu kohaselt kaitsevad lapsi ja peaksid olema perede sõbrad ja koostööpartnerid. Reaalsus on see, et paljude perede jaoks lastekaitse ei ole sõber, vaid on vaenlane: perede lõhkuja ja elude hävitaja. Ja selliseid juhtumeid, kus lastekaitse sellisena on käitunud, on palju. Liiga palju. Selle eelnõu kohaselt läheb kõik justkui paremaks, aga mina pole selles kindel. Oleme eriti viimastel aastatel näinud, kuidas seaduse mõtte kohta räägitakse meile üht, aga praktikas rakendatakse seda risti vastupidi. Nii on see viimastel aastatel käinud.

Kohalikele omavalitsustele pannakse kohustus leida samal ajal hooldusperesid. Pole juhuslik, et praktiliselt kõikidele lastega töötavatele kõikvõimalike valdkondade inimestele, nagu erinevad õpetajad, noorsootöötajad, treenerid, tervishoiutöötajad, pannakse kohustus teavitada abi vajavast lapsest. Võrgustik ehitatakse üles ja pannakse tööle, kuid puudub kindlus, et seda tehakse õilsate eesmärkide nimel. Mis on selle eelnõu tegelik eesmärk? Kuidas tagatakse, et lastekaitse ei hakka seda seadusemuudatust praktikas vastupidiselt rakendama ja seda tegema veel jultunumalt mitte laste kaitseks, vaid hoopis nende traumeerimiseks, et nad oma vanematest eraldada ning siis kasuperre või lapsendamiseks anda, panna neid võõraste juurde, ja seda tihti otsitud põhjustel.Tegelikult

mille kohaselt saab Sotsiaalkindlustusamet isiku taotlusel ümber hinnata tema suhtes kehtiva lastega töötamise piirangu ja teatud tingimustel selle kehtetuks tunnistada, näiteks kui isiku poolt kunagi toime pandud tegu ei ole enam karistatav. [Mida] siin silmas on peetud: kas pedofiilia normaliseerimist või pedofiilide kaitsmist? Muud minul pähe ei tule ja komisjonis ma sellele vastust Sotsiaalministeeriumi töötajalt ei saanud, ei saanud ka näiteid. Kes on need isikud ja milles on täpsemalt karistatud neid, kelle puhul saab Sotsiaalkindlustusamet õiguse tühistada lastega töötamise piirangu? Me ei tea seda ja peale pedofiilide ei tule [mul] kedagi meelde.Ja lõpuks, kes vastutab, kui kirja pandud sõnad ja teod ei ühti omavahel? Nagu meie riigis juba tavaks on saanud, siis mitte keegi ei vastuta. Ja seetõttu ei saa Eesti Konservatiivne Rahvaerakond seda eelnõu toetada ning teeb ettepaneku eelnõu teine lugemine katkestada. Mis

Ma ei kuulnud, et teid oleks nimetatud. Aga, Mihkel Lees, palun! Aitüma, austatud juhataja! Enne kui me katkestusettepaneku üle asume hääletama, palun Reformierakonna fraktsiooni poolt kümme minutit vaheaega. Aitüma, olete praegu liiga tormakas. Praegu on läbirääkimised, seejärel vaatame muudatusettepanekud läbi ja siis läheb selle katkestamise üle hääletamiseks. Rohkem läbirääkimiste soovi ei ole, seega lõpetan läbirääkimised. Antud eelnõu kohta esitati neli muudatusettepanekut. Muudatusettepanek nr 1 – selle esitas sotsiaalkomisjon ja juhtivkomisjoni ettepanek on arvestada seda täielikult.

mina toetan ettepanekut võtta kümme minutit vaheaega Reformierakonna fraktsiooni poolt. Ma nüüd

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Reformierakonna palutud kümneminutiline vaheaeg on lõppenud. Madis Timpson, palun! Tahad pulti tulla? Saad koha pealt sõna võtta. Vaheta ringi seal jah. Aitäh!

ja protokoll tuleb elektrooniliselt. Aitäh! Lähtuvalt sellest, et katkestamisettepaneku tegi juhtivkomisjon,

Määran muudatusettepanekute esitamise tähtajaks käesoleva aasta 24. oktoobri kell 17.15.Täna,